Nastavljamo sa radom i prelazimo na - Prijedlog zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 183 Predlagatelj: zastupnik Dragutin Lesar Na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Dragutin Lesar, predlagatelj. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Odmah na početku želim istaknut i upozorit na značaj ove materije, ovog prijedloga zakona jer je matični odbor za ovaj Zakon o pogrebničkoj djelatnosti saborski Odbor za obnovu i razvoj, tako da vjerujem da su oni isto temeljito proučili ovaj prijedlog zakona i dali svoj doprinos u obnovi i razvoju. Drugo što želim dilemu svaku razriješiti na početku, ovaj prijedlog zakona nakon nekoliko mjeseci razgovora, konzultacija i pisanja njegovog teksta preuzeo sam u ime Udruge pogrebnika Republike Hrvatske koji je već sedam godina u suradnji sa ministarstvom i drugim državnim tijelima ukazuju na određene probleme i nude različita rješenja tih problema. Ali, do sada nije ministarstvo željelo preuzeti inicijativu i postojeće zakone promijeniti ili predložiti da se pogrebnička djelatnost regulira na ovakav način. I Vlada u svojem očitovanju kao i matični odbor tvrde i polaze od toga da pogrebnička djelatnost nije komunalna djelatnost, nego gospodarska djelatnost. To ističu svi. I do 2004. doista je bilo tako da se pogrebnička djelatnost tretirala isključivo kao gospodarska djelatnost. Ali i prije toga, dakle dok je vrijedio nepromijenjeni Zakon o komunalnom gospodarstvu bilo je dosta nejasnoća u njegovom tumačenju i primjeni, pa je zbog toga 2002. godine Hrvatski sabor imao zahtjev za autentično tumačenje pojedinih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu. Svojim zaključkom odbio je davati tumačenje uz obrazloženje, najvažniji dio ću citirati. “Istodobno razvidno je da se poslovi u svezi s pogrebom ili kremiranjem koji se obavljaju izvan područja groblja ili krematorija kao što je preuzimanje, prijenos umrle osobe, pripreme pokojnika za pokapanje ili kremiranje, oblačenje, uređivanje, balzamiranje, prodaja pogrebne opreme, organizacija ukopa ili kremiranja, tiskanja osmrtnica, ugovaranje vjerskog obreda ili slično, te prijevoz umrle osobe specijalnim vozilom od mjesta smrti do groblja ili krematorija su poslovi koje može obavljati fizička ili pravna osoba slobodno na tržištu ako ispunjava propisane uvjete i to bez koncesije jer se ne mogu smatrati komunalnim poslovima. Dakle, takve odredbe i takav odnos prema pogrebničkoj djelatnosti Hrvatski sabor imao je sve do 2004. godine. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu 2004. godine pogrebnička djelatnost definirana je pa otprilike pola komunalna, pola gospodarski. Ako pogrebnička djelatnost nije komunalna djelatnost zašto je onda utvrđena, propisana i uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu? Iz mišljenja Vlade iz studenog prošle godine stvara se dodatna zbrka ili zabuna, pa dozvolite da prokomentiram što je Vlada odgovorila na ovaj prijedlog zakona. Prvo konstatira da prijevoz pokojnika i održavanja groblja i krematorija uređuje se Zakonom o komunalnom gospodarstvu. To je točno. Djelatnost opremanje umrle osobe, prodaja pogrebne opreme, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 2004. nije komunalna već gospodarska djelatnost i mogu je obavljati sve fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima prema posebnim propisima slobodno na tržištu i to je dio stava Vlade s kojim se slažemo mi koji smo radili na ovom prijedlogu novog zakona. Ali Vlada dalje piše. Međutim, djelatnost održavanja groblja i krematorija i prijevoz pokojnika je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu i te se djelatnost ne mogu obavljati na čisto tržišnom principu već prema načelima komunalnog gospodarstva kao javna služba na temelju odluke i jedinica lokalne samouprave kao što je sada uređeno u Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Ovaj dio gdje se govori o održavanju groblja i krematorija da je komunalno gospodarstvo, da je od značaja za lokalnu zajednicu nije nikome sporno. Zato i Hrvatska ima posebni Zakon o grobljima koji regulira način gospodarenja grobljima, odnosno krematorijima. Ali i prijevoz pokojnika da se u jednom trenutku tretira kao komunalna, odnosno djelatnost od značaja za lokalnu zajednicu, a u drugom kao čista gospodarska djelatnost koja se može obavljati slobodno na tržištu kosi se jedno s drugim. Naime, ako je neka djelatnost od posebnog značaja za lokalnu zajednicu, onda je jedino pravično rješenje da se ta djelatnost obavlja putem koncesija i nikako drugačije. Da li općinskih ili gradskih ili županijske koncesije to je druga stvar. Ali ne možemo neku djelatnost tretirati najprije kao čistu gospodarsku, a onda za nju tvrditi da je od posebnog značaja i da je lokalna zajednica uređuje i dodjeljuje nekome ali bez koncesija. Vlada ovaj svoj stav objašnjava: "Ovo zato što prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalna djelatnost su podržavanje groblja i krematorija, razumijeva održavanje prostora i zgrada, obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika." To je sve točno, ali Zakon o komunalnom gospodarstvu u članku 3. stavku 10. ne govori o prijevozu pokojnika, nego o groblju, krematoriju i samom ukopu, a predmet ovog prijedloga zakona nije ukop, ni održavanje groblja, ni krematorija, nego isključivo pogrebnička djelatnost, što ću kasnije obrazložiti, od mjesta smrti do groblja, a ne ono što se zbiva na groblju. Vlada nadalje spominje i upozorava nas da postoji posebni Zakon o grobljima, što je dobro i točno i konstatira da ni ostale komunalne djelatnosti nisu uređene posebnim propisima, odnosno da je komunalna djelatnost uređena samo Zakonom o komunalnoj djelatnosti, što naprosto nije točno jer rečenicu iznad toga Vlada veli da postoji posebni Zakon o grobljima kao dijelu komunalne djelatnosti. Dakle, već imamo dio zakona koji reguliraju materiju iz komunalne djelatnosti kao posebne zakone, a to je recimo Zakon o groblju. I na kraju, Vlada najavljuje novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je navodno u pripremi i da se eventualne nejasnoće ili sporovi mogu regulirati regulirati tim novim zakonom kojega će Vlada predložiti. Dakle, ovom rečenicom Vlada daje za naslutiti da su i oni svjesni da postoji određeni dio problema na ovom području i da u pripremi novog Zakona o komunalnom gospodarstvu oni namjeravaju to riješiti. Čudno mi je da se ustraje na uređenju pogrebničke djelatnosti u Zakonu o komunalnom gospodarstvu, ako ostajem oko tvrdnje da ono nije komunalna aktivnost, nego gospodarska. U prijedlogu zakona ponudili smo jasno definiciju što je to pogrebnička djelatnost. U smislu ovog zakona to je pružanje usluga preuzimanja, prijevoza, opremanja umrle osobe te organizacija pogreba, odnosno kremiranja. Jasno su definirali koje poslove pogrebnik može obavljati, preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do nadležnog zavoda za patologiju, groblja, krematorija, zračne luke, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz umrlih osoba. Nadalje, organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe na teritoriju Republike Hrvatske kao i preuzimanje i prijevoz umrle osobe u inozemstvu. Organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe, sukladno međunarodnim standardima i propisima, organizacija pogreba, prodaja pogrebne opreme, organizacije tiskanja obavijesti o smrti, organizacija i pružanje usluge, njega tijela umrle osobe i ostali poslovi koji su neophodni za obavljanje tih djelatnosti. Dakle, ni jednom riječju ne zadiremo u onaj dio komunalne djelatnosti koji se odnosi na sam ukop od mrtvačnice do ukopnog mjesta, odnosno groba, što jeste komunalna djelatnost je regulirana dijelom dijelom Zakona o komunalnom gospodarstvu, a dijelom Zakona o grobljima. Predviđamo da za obavljanje ove djelatnosti bi trebalo biti licencirano, odnosno da onaj koji se bavi tim poslom treba imati licencu koju bi izdavali nadležni uredi državne uprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba. Smatramo da se radi o značajnoj usluzi građanima Republike Hrvatske koje mogu obavljati samo oni koji zadovolje određene uvjete, koji se također zakonom propisuju, dakle propisani su uvjeti za dobivanje licence, da ima dobar ugled, da ima financijsku sposobnost, da fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ima odgovarajuću stručnu osposobljenost, da zakonito posjeduje poslovni prostor kojim ispunjava minimalne tehničke uvjete, da zakonito posjeduje najmanje jedno pogrebno vozilo, da zakonito posjeduje ili ima neometani pristup parkiralištu za pogrebna vozila koje opet mora ispunjavati minimalne tehničke organizacijske uvjete. Predviđeni su i uvjeti financijske sposobnosti, tako samo izdvajam primjer da bi financijska sposobnost u skladu s ovim zakonom bila, ako pogrebnik ima na raspolaganju imovinu od visine od najmanje 150 tisuća kuna. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti kao jedan od preduvjeta za dobivanje licence koje je dobavljala Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora koja bi ujedno i donosila posebni program osposobljavanja i polaganja samog ispita. Propisani su i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti u tehničkim sanitarnim uvjetima koje propisuje ministar uz suglasnost Ministarstva zdravstva, kao i odredbe oko cjenika i njegovog objavljivanja. Dakle, ovim jasnim definicijama uvjeta, licence, dozvole za rad kao i strogih sankcija pokušali smo ponuditi zakonsko rješenje, pravljenje reda, obavljanje ove, po nama gospodarske djelatnosti. S obzirom da i Vlada naslućuje ili priznaje da određeni dio problema postoji, dozvolite da ja izdvojim za sad samo nekoliko. Komunalna poduzeća osnovana po zakonu o komunalnom gospodarstvu čiji su osnivači općine, ali najvećim dijelom zapravo gradovi koji se ujedno obavljaju i djelatnost održavanja groblja po Zakonu o grobljima, na tržištu se pojavljuju u ovoj čisto gospodarskoj djelatnosti i nude usluge pogrebničke djelatnosti. Dolaze na tržište sa damping cijenama, a razliku troškova pokrivaju ili povećanjem cijena usluga na groblju, kao što je cijena ukopnog mjesta ili godišnje naknade za održavanje groblja, ili jednostavno na kraju poslovne godine iskazuju gubitke u poslovanju koje osnivač, odnosno vlasnik, dakle najčešće gradovi moraju po zakonu sanirati i preuzeti na sebe. Zbog velike konkurencije i velikog broja i tih komunalnih poduzeća, ali i privatnih poduzetnika na tom tržištu, nastala je jedna anarhija i dvojakog tumačenja, ali i primjene samih propisa. Nadalje, dio privatnih poduzetnika na ovu nelojalnu konkurenciju ili damping cijene odgovara ili poreznim utajama ili vršenjem usluge mimo svih standarda i nivoa, tako da imamo pogrebnička poduzeća koja su registrirana na 16. katu nebodera, a pogrebna vozila parkirana tamo gdje parkiraju i stanari. Sve u cilju radikalnog smanjenja troškova i borbe za egzistenciju na tom tržištu. Oni koji žele ovu djelatnost obavljati sukladno zakonu, plaćati sve poreze, doprinose koje po zakonima moraju, ali isto tako svjesni da se radi u izuzetno osjetljivoj djelatnosti, naprosto su stjerani u kut i ne mogu se više na tržištu normalno ponašati. I tako dolazimo do zatvaranja kruga te nelojalne konkurencije, nereda i anarhije pa imamo i slučajeve u nekim gradovima, da Udruga građana Posmrtna pripomoć osnuje trgovačko društvo, poduzeće za pogrebničku djelatnost i uvjetuje da ne velim ucjenjuje korisnike usluga, dakle one koji plaćaju pogrebnu pripomoć da moraju koristiti usluge samo poduzeća koje je osnivač udruge građana. Jeli želja i namjera zakonodavstva bila da udruge građana kao posmrtne pripomoći obavljaju komunalnu djelatnost pogrebničke djelatnosti, ako je komunalna ili čistu gospodarsku djelatnost ako je promatramo kao čistu gospodarsku djelatnost. To je jedan od novih oblika stvaranja nereda na tržištu i nelojalna konkurencija. Gdje se unaprijed stvaraju ovisni korisnici koji mogu koristiti ako žele određene bonifikacije koristiti samo kod određenog pogrebničkog poduzeća. I doista je rijetki slučaj da udruge građana osnivaju trgovačka društva za obavljanje djelatnosti koje Vlada veli da je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu. Čini mi se da jedino u Gradu Zagrebu poduzeće koje upravlja grobljima "Gradska groblja" ne obavlja ujedno i pogrebničku djelatnost. Ne tvrdim, ali čini mi se da je to samo u Gradu Zagrebu. Dakle, tvrtka koja osnovana za upravljanje grobljima sukladno Zakonu o grobljima, ujedno se na tržištu ne pojavljuje kao i davatelj usluga pogrebničke djelatnosti. Pa čini mi se da samo u Zagrebu postoji udruga građana koja je osnovala trgovačko društvo za pogrebničku djelatnost. Kada povežete dolazite do jedne čudne situacije i možda odgovore na pitanje zašto je to baš tako. Dakle, cilj ovoga zakona je stvaranje jasnih pravila, strogih uvjeta, oštrih sankcija i proglašavanja ili utvrđivanja pogrebničke djelatnosti kao čiste gospodarske djelatnosti. I želim napomenuti i slijedeće da ovaj prijedlog zakona ne isključuje mogućnost da postojeća komunalna poduzeća u vlasništvu lokalne zajednice obavljaju tu djelatnost osnivanjem poduzeća, tvrtke … ali ona tada mora ići na tržište i samo za tu djelatnost biti registrirana, osposobljena i odgovarati za svoje financiranje, a ne iz proračuna gradova pokrivati gubitke koji nastaje, koje je i najčešće i teško ustanoviti da li su nastali u pogrebničkkoj djelatnosti, u upravljanju grobljima, odvozu smeća ili drugom komunalnom djelatnošću koje nastaje. I upravo ta pretakanja mogućih gubitaka koje uvijek idu na teret poreznih obveznika, prihvaćanjem ovog prijedloga zakona možda ne u cijelosti ali u velikoj mjeri zasigurno bi se spriječila. Model kojem je ponuđen uzor je Njemački da to ne bude nikakva tajna. Dakle, ovakvim pristupom i ovakav način gospodarsku djelatnost pogrebničke djelatnosti našli smo u Njemačkoj. Zato i jesmo uzeli taj primjer jer je primjeren i za Republiku Hrvatsku i zato što se radi o jednoj djelatnosti gdje doista nekoliko stotina poduzetnika u ovom trenutku nalazi se u situaciji naprosto pred krahom, bankrotom i propasti, ali ne zato što su nesposobni, nego zato što se radi o jednom tržištu gdje je vjerojatno u ovom trenutku najveća nelojalna konkurencija, s … /Govornik se ne razumije./ … cijenama koje se kasnije pokrivaju iz proračuna gradova, odnosno vlasnika tih poduzeća. Ako pak prihvatimo tvrdnju Vlade da je ova djelatnost od posebnog značaja za lokalnu zajednicu, onda je jedino rješenje da to bude komunalna djelatnost, a da se obavljanje te djelatnosti dodjeljuje putem koncesije. I tada opet imamo čistu situaciju. Međutim, ni bivši zakon do 2004. ni ovaj koje ga je Vlada 2004. predložila, a i najavljuje novi ne predviđa da se za tu djelatnost daje koncesija. I bojim se da će opet i novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu biti jedno gemišt rješenje ponuđeno i da se suština problema time nećemo riješiti. Ovdje se ne radi o tome da li ja osobno ili vi osobno smatrate da je ovaj zakon dobar ili loš. Nego naprosto moramo odgovoriti na pitanje da li trebamo reagirati i pokušati urediti odnose na tržištu ove usluga koje se građanima Hrvatske nude na bolji način nego što je to sada, jer siguran sam da svi skupa znate koliko problema posebice u nekim većim gradovima postoji oko financiranja tih komunalnih poduzeća koje se bave ovom djelatnošću. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, dame i gospodo, kolege zastupnici i zastupnice. Dozvolite mi da se obratim sa nekoliko riječi u ime kluba HDZ-a a na prijedlog ovoga zakona. Odmah na početku mogu reći da klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati Prijedlog zakona o pogrebničkoj djelatnosti koju je predložio predlagač saborski zastupnik Dragutin Lesar. Kao što je u uvodu i napomenuto, kada govorimo o samoj pogrebničkoj djelatnosti, a za bolje razumijevanje problematike i rječnikom običnog čovjeka, onda ju djelom i možemo raščlaniti na prijevoz pokojnika i održavanje groblja i krematorija što je danas obuhvaćeno i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te opremanjem umrle osobe, te prodaje pogrebne opreme. Pod ovim prvim, on je uređen kao što sam i rekao u uvodu o Zakonu o komunalnom gospodarstvu "Narodne novine" broj 26. od 2003. ali je isto tako donošenjem Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 2004. opremanje umrle osobe i prodaja pogrebne osobe proglašena gospodarskom djelatnošću te je kao takova i ustanovljena da može raditi na tržnim principima. Zakon o komunalnom gospodarstvu kaže da a tako je da je održavanje groblja i krematorija a po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i prijevoz pokojnika djelatnost od posebnog značaja za lokalnu zajednicu ne čisto tržna već kroz načela komunalnog gospodarstva kao javna služba a po odlukama jedinica lokalne samouprave. Ovdje treba spomenuti da postoji posebno pojašnjenje vezano uz održavanje groblja i krematorija za koje se podrazumijeva da je to održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop i kremiranje pokojnika, osim gore navedenoga zakona izgradnju, korištenje i upravljanje grobljima uređuje jedan drugi zakon, to je Zakon o grobljima "Narodne novine" 19/98. za koje se kaže da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava. Ona u svom konceptu ima svoju upravu kojom se upravlja a samo groblje je ograđeni prostor sa pratećim građevinama a što se podrazumijevaju krematoriji, mrtvačnice, dvorane i odar, prostor za ispraćaj umrlih. Za bolje praćenje navedene tematike valja spomenuti i sustav financiranja i sufinanciranja a uz plaćanje najbližih pokojnoj osobi za sam ispraćaj važno je spomenuti da kroz grobnu naknadu koja je propisana aktom nadležnoga tijela lokalne samouprave te kroz komunalni doprinos u kojem je posebni dio alimentiran kao dio sredstava za groblja je i segment sufinanciranja koji na dakle poseban i zakonom određen način govori o toj temi. Kada govorimo o prijedlogu zakona koji je predložio gospodin Lesar onda prije svega podrazumijeva organizaciju prijevoza i prijevoz umrle osobe, organizaciju pogreba, prodaju pogrebne opreme te organizacija tiskanja, obavijesti te uslugu same njege tijela. Rekli smo da je prijevoz pokojnika temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu određen kao preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnica na groblju ili krematoriju. Postavlja se pitanje što, kako i na koji način zakon određuje pojma obavljanje komunalne djelatnosti pa je navedeno da to može biti kao trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave, da to može biti javna ustanova, da to može biti služba ili vlastiti pogon, pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji te pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. U najvećem broju slučajeva, dakle u skladu sa zakonom danas a kad govorimo o prijevozu uređenom kao komunalna djelatnost obavlja se u skladu sa ovim zakonom kao vlastito trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave a koja im je ta djelatnost u registru djelovanja. I još jedno a to je upravo ugovor o koncesiji na koji način će se također može obavljati pogrebnička djelatnost. Kada govorimo o segmentu prijevoza gdje je najveći prijepor valja ovdje reći da je donošenjem izmjena i dopuna zakona 2004. Udruga pogrebnika mislim grada Zagreba podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti navedenog prijedloga zakona, dakle za pokretanje samoga postupka za ocjenu ustavnosti i na koji se Ustavni sud očitovao i nije prihvatio navedeni prijedlog za ocjenu ustavnosti navodeći slijedeće. Dakle, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, citiram, zakonodavac ima pravo tu djelatnost, dakle prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju proglasiti komunalnom djelatnošću nakon proglašenja komunalne djelatnosti jedinice lokalne samouprave su ovlaštene samostalno autonomno odlučiti u skladu sa Ustavom i zakonskim ovlastima kome će povjeriti obavljanje navedene komunalne djelatnosti u skladu sa člankom 4. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu a vodeći pri tome računa o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti s jedne strane ali i o ostvarenju javnog interesa a koji je utjelovljen u svakoj javnoj službi s druge strane. Poseban osvrt dat je i na nejednaki položaj na tržištu kao stav Udruge pogrebnika gdje Ustavni sud kaže da promjene pravne naravi određene djelatnosti a to konkretno znači proglašenje jedne do tada gospodarske djelatnosti komunalnom djelatnošću nužno zahtijeva prilagodbu novim uvjetima poslovanja svih subjekata koje se tom djelatnošću bave. Dakle, na taj način nedvosmisleno je dat i odgovor vezan na ovu tematiku i problematiku. Osvrnut ću se na u ovom momentu i na prijedlog predlagača koji je vezan uz dobivanje licence. I kao što je u očitovanju Vlade Republike Hrvatske rečeno da u prijedlogu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu možebitna dobra ugradnja nekih novih prijedloga, rješenja kao takovih će imati u vidu. Konstatiram da dobivanje licence kao preduvjeta za eventualno javljanje na koncesiju možemo smatrati pozitivnim smjerom ali dobivanjem same licence i temeljem toga uvažavanjem svih odredbi koje su potrebne za dobivanje licence i temeljem toga stavljanje te djelatnosti na čisto tržne osnove ne smatramo dobrim, tim više što je praksa u Republici Hrvatskoj posljednjih godina to demantirala a da o tome ne govorim sada detaljno. Osvrnuti ću se i na komentar vezan na uvodno izlaganje predlagača da su komunalna poduzeća koja dobrim dijelom danas imaju i prijevoz na taj način sufinancirane ili dotirane iz gradskih, općinskih proračuna tamo gdje ta komunalna poduzeća postoje razumije./… cijenama utjecati na nelojalnu konkurenciju i da ih zapravo poreznici, obveznici saniraju. Taj stav se ne može prihvatiti kao generalna ocjena već kao i kod drugih segmenata poslovanja kvaliteta i dobro poslovanje komunalnih poduzeća kojima upravo u skladu sa zakonom o komunalnom gospodarstvu jeste ispunjavanje svih onih po Zakonu o komunalnom gospodarstvu dodijeljenih poslova i zapravo korist svih građana Republike Hrvatske …/Govornik se ne razumije./… tih djelatnosti a ne stjecanje dobiti. Ali iz primjera grada iz kojega ja dolazim apsolutno jest drugačija situacija a to često i pretežito ovisi o situacijama a vezano uz komunalna poduzeća na prostorima gradova i općina na na kraju. S obzirom da je i Vlada, ponavljam sada najavila, pripremu novoga Zakona o komunalnom gospodarstvu, možebitne promjene u odnosu na dosadašnji zakon i reći ću to, pravila ponašanja su možebitno dobrodošle, ali ovakav prijedlog zakona o pogrebničkoj djelatnosti klub Hrvatske Demografske Zajednice neće podržati. Hvala.

Poštovani predsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku želio bih istači da će klub Hrvatske narodne stranke podržati donošenje ovoga zakona je to prvi zakon koji cjelovito regulira ovu djelatnost u Hrvatskoj. Sada je obavljanje pogrebničke djelatnosti u domeni Zakona o komunalnom gospodarstvu iz čega proizlaze i prijepori pa i sukobi komunalnih poduzeća koje se bave pogrebništvom i privatnih poduzetnika koji obavljaju prodaju pogrebne opreme i prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju. Prijepori i sukobi uglavnom se odnose na prijevoz pokojnika, a samo malim dijelom i na prodaju pogrebne opreme. Naime, do izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu 2004. godine pogrebnička djelatnost u dijelu koji se odnosi na prijevoz pokojnika od mjesta mjesta smrti do mrtvačnice na groblju mogla je biti komunalna, gospodarska djelatnost pa je u skladu s time preko 300 privatnih poduzetnika ušlo u tržišnu utakmicu za obavljanje toga dijela pogrebničke djelatnosti. Spomenutim Izmjenama zakona o komunalnim djelatnostima 2004. godine utvrđeno je da je uz održavanje groblja i krematorija, dakle uz ukop i kremiranje pokojnika i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju, komunalna djelatnost a opremanje pokojnika i prodaja pogrebničke opreme tržišna djelatnost. Slijedom toga jedince lokalne samouprave ovlaštene su autonomno odlučiti u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlastima kome će povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice vodeći pri tome računa o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti s jedne strane ali i ostvarenju javnog interesa utjelovljenog u svakoj javnoj službi s druge strane. U pravilu, ukoliko su osnivači komunalnog poduzeća koje se između ostaloga bavi i pogrebničkim poslovima, općine i gradovi su slijedom Zakona o komunalnom gospodarstvu poslove održavanja groblja, ukopa ali i prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju povjeravale svome poduzeću. Ukoliko pak nemaju takvo svoje poduzeće ili ono nije osposobljeno za pogrebničku djelatnost raspisivale su natječaj za dodjelu koncesije na koji su se u pravilu javljali privatni poduzetnici. Poneke jedinice lokalne samouprave su se za prijevoz pokojnika odlučivale za natječaj i dodjelu koncesije iako iako u svom vlasništvu imaju i osposobljeno komunalno poduzeće za pogrebničku djelatnost. Dakle, u praksi su prisutne situacije dodjele kompletne pogrebničke djelatnosti poduzeće u svom vlasništvu, dodjele samo djela pogrebničke djelatnosti tj. održavanja groblja i ukopa svom poduzeću, raspis natječaja i dodjela koncesije za kompletnu pogrebničku djelatnost najboljim ponuđačima ili raspis natječaja i dodjela koncesije samo za prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice. Činjenica je da je mnoštvo privatnih poduzetnika ušlo u posao prijevoza pokojnika, kupilo vozila, investiralo u urede i ostalu pogrebnu opremu jer u mnogim općinama i gradovima i nije bilo adekvatnog komunalnog poduzeća za to. Ili pak nisu bili zainteresirani za obavljanje toga dijela pogrebničke djelatnosti. S druge strane, postoje pak sredine gdje su za taj posao osposobljena, opremljena i zainteresirana i komunalna poduzeća ali i privatnici koji smatraju da taj posao mogu obavljati bolje ili pak jednako dobro kao komunalci a k tome i jeftinije. Moramo uvažavati i činjenicu da je privatna poduzetnička inicijativa u obavljanju djela pogrebničke djelatnosti u pravilu prisutna posljednjih 15-ak godina a prije toga se sav pogrebnički posao obavljao u nekoj vrsti organizacije i odgovornosti komunalnih službi. To ujedno i znači da su i komunalna poduzeća ulagala u vozila, poslovne prostore, mrtvačnica i drugu potrebnu opremu za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Neosporna je činjenica da dio pogrebničke djelatnosti koji se odnosi na mrtvačnicu, održavanje, izgradnju groblja i ukope jest i mora biti od posebnog interesa za lokalnu vlast, te je logično da se štiti Zakonom o komunalnim djelatnostima, to je s pravom da te poslove radi komunalno poduzeće u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Za dio pogrebničke djelatnosti koji se odnosi na prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mrtvačnice, skloni smo stavu da ga ne treba štititi Zakonom o komunalnim djelatnostima tj. da treba omogućiti mogućnost tržišnog natjecanja komunalnih poduzeća i privatnih poduzetnika. Naravno, i u slučaju liberalizacije u obavljanju posla prijevoza pokojnika neka općina i grad će moći i taj dio pogrebničke djelatnosti proglasiti komunalnom djelatnošću tj. od svog posebnog interesa. No, vjerojatno bi to tada više bili izuzeci nego pravila. U svakom slučaju, privatnici bi sa izuzećem prijevoza pokojnika iz komunalnih djelatnosti imali veće šanse da dožive raspis koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika od strane općine ili grada, nego što je to sada. Problematika naravno nije jednostavna i lako rješiva, prvenstveno zbog činjenice da se lokalne vlasti teško odlučuju za raspis koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika kada imaju osposobljeno i opremljeno svoje komunalno poduzeće za to jer se uvijek ispriječi ono praktično pitanje, a kuda će komunalno poduzeće sa specijalnim vozilom za prijevoz pokojnika, ako će privatnik raditi taj posao. Kuda će jedan ili dva vozača tog vozila? Naravno, sada i od strane privatnika dolaze ista pitanja. I mi imamo vozila, investirali smo u njih, zadužili se. Kako da preživimo ako su komunalci zaštićeni i mi ne možemo ući u natječaj za taj posao? Uvažajući interese ovdje sukobljenih strana komunalaca koji u segmentu prijevoza pokojnika od 2004. štiti Zakon o komunalnim djelatnostima i privatnika koji su ušli u posao prijevoza pokojnika prije nego što im je 2004. godine zakon uvelike umanjio šanse da žive od svog posla, smatramo da će biti dobro ako se i jednima i drugima pruži jednaka šansa u dobivanju tog dijela pogrebničkog posla. Slobodan sam reći da je i za većinu privatnih poduzetnika koji obavljaju prijevoz pokojnika to i jedina mogućnost opstanka na tržištu i osiguranja egzistencije svojih obitelji. Hvala. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Nenad Stazić. Nema ga. Gospodin zastupnik Boris Matković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Raspravljajući o ovom pitanju na prijedlog zastupnika kolege Lesara mislim da je ovdje već u prethodnim raspravama istaknuto nešto što je vrlo bitno istaknuti na samom početku, a to je da postoji zapravo prijepor samo oko jednog dijela ovih usluga, a to je prijevoz dakle umrle osobe. Vratit ću se na to pitanje. Međutim, u samom startu ja bih kazao da kad se razgovara o ovom prijedlogu trebalo bi pitanja neka, kao što smo ovdje i čuli, u potpunosti razdvojiti. To su djelatnost samog opremanja umrle osobe i prodaja opreme, cjelokupne jasno, pripadajuće koja ide uz to, od djelatnosti koja se odnosi na groblja, njihovu izgradnju, održavanje krematorija, ali evo po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i prijevoza pokojnika. Naime, prve ove dvije stavke se zapravo odnose na opremanje umrle osobe i prodaju te pogrebne opreme jer su zapravo, kao što je i kazano ovdje, gospodarska djelatnost i normalno je da za to imamo i tržišnu utakmicu što jasno daje do znanja da sukladno tom zakonu se mogu svi unutar toga i natjecati. A da je to zaista tako, evo kolega Vincelj je rekao podatak koji je meni poznat, preko 300 pogrebnih poduzetnika na toj tržišnoj utakmici sudjeluje ravnopravno i oni sudjeluju i u raspodjeli tog To je definitivno poznato svima nama, a to znači zapravo da se dopušta podjednako i fizičkim i pravnim osobama da se mogu njime baviti, jasno ako udovoljavaju i uvjetima prema posebnim propisima. Međutim, ova druga djelatnost o kojoj smo čuli, a to je dakle održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika, mislim ipak treba kazati da je to djelatnost od, kako se i navodi svugdje i kao što čuli ovdje, od značaja posebnog za jedinice lokalne samouprave. One su uostalom osnivači komunalnog poduzeća i svakoga koje postoji tamo i dakle odlukom gradskih vijeća mi to svi znamo, povjeravamo njima određene poslove što jasno i proizlazi iz potrebe. Jer, tko će zapravo sutra preuzeti održavanja groblja, mrtvačnice, krematorija i svega onoga što ide, ako ne komunalna poduzeća jer su to oni oduvijek i obavljali. to prepustiti nekome drugome po meni bi dovelo do određene pomutnje. Prema tome, to je čisto komunalni posao od interesa jedinice lokalne samouprave. Ja kao gradonačelnik mogu kazat recimo da mi u našem gradu nemamo nikakvog problema s tim. Ni što se tiče komunalnog poduzeća, ni što se tiče privatnih osoba koje se pojavljuju slobodno na tržištu u sudjelovanju dakle opremanja umrle osobe ili prodaje pogrebne opreme. I da oni ravnopravno tu mogu sudjelovati sa komunalnim poduzećem. Dakle, postoje neki poslovi koji po meni zapravo ne mogu ići na tržišnu utakmicu, dakle koji moraju ostati tu gdje jesu jer su oni od interesa jedinice lokalne samouprave. Da ovo stoji, obrazloženje ove tvrdnje proizlazi iz članka 3. stavka 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu. I on kaže, to je naveo i sam predlagatelj, on će se složiti s tim da komunalna djelatnost zapravo jeste održavanje groblja i krematorija i ono podrazumijeva održavanje i prostora i zgrada za obavljanje svih već poslova koji proizlaze od ispraćaja te sahrane pokojnika, ukopa ili kremiranja itd. Zakon o grobljima koji je ovdje isto spomenut, '98. godine jasno je uredio i izgradnju i korištenje i upravljanje grobljima. I ono je propisano na način da su to objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Mislim, po meni je onda i logično da jedinica lokalne samouprave će dakle poduzeću koji mu je osnivač, a to je komunalno poduzeće, i povjeriti te poslove. Uostalom, ako postoji negdje prijepor ili dvojba, složio se s tim i predlagatelj, ako će se raditi i dorađivati kako smo ovdje čuli dakle novi Zakon o komunalnom gospodarstvu onda su pojedina od tih dvojbi jasno može ugraditi u njega pa je logično da prihvaćanje jednog posebnog zakona, kako ga predlaže predlagatelj, zapravo nema nema potrebe jer ni sve ostale komunalne djelatnosti nisu uređene. Isto tako i dakle tu je Vlada apsolutno u pravu. Nisu uređene posebnim zakonima. Mislim zašto to sad odvajati. Onda bi mogli odvojiti i sve ostale poslove koji su u komunalnoj djelatnosti i za svaku imati poseban zakon. Što će nam onda Zakon o komunalnom gospodarstvu? Što će nam uopće, dakle onda zakon koji imamo i kojega možemo kao takvoga doraditi? Iz navedenih razloga svakako ne mogu se složiti sa predlagateljem da su pogrebni poduzetnici u neravnopravnom položaju silom zakona u odnosu na komunalna poduzeća isto tako oni, dakle oni koje se preferira, dakle komunalna poduzeća da oni imaju monopol. Nisu i da su oni bez nadzora. Nisu, imaju oni i svoj nadzor isto tako. To je definitivno ili da su u prekršaju. Ma nisu u nikakvom prekršaju po meni ako se dakle vladaju prema odluci gradskog vijeća, a sukladno zapravo opet Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Mislim mi koji u gradovima živimo i koji znamo i poznajemo komunalno gospodarstvo, dakle i u tom pogledu imamo komunalna poduzeća čiji su osnivači gradska vijeća definitivno se ne možemo složiti sa tom pretpostavkom. Uostalom, komunalna poduzeća su ako ćemo govoriti o financijskoj dakle strani su jeftinija, ali ne iz razloga koji se navode, nego iz nekih sasvim drugih razloga su oni jeftiniji i oni zapravo svojim uslugama ne stvaraju nikakve gubitke. Ja to mogu potvrditi u vlastitom gradu kao gradonačelnik da nema nikakve, niti su teret gradskom proračunu, ni bilo kome u bilo kakvim pozicijama što se jasno može vidjeti. Kad se govori o prijevozu u praksi kao prijeporu nekom ovdje u praksi pogrebni poduzetnici se uglavnom ponajviše i bave prodajom opreme, ali isto tako i prijevozom do mrtvačnice ili krematorija. Nabrojali smo malo prije, preko 3 stotine njih sudjeluje u toj utakmici tržišnoj i mislim da su apsolutno ravnopravni u tom pogledu.

Ja ću koristeći se mogućnošću da kod prvog čitanja govorim općenito o ovom problemu, više govoriti općenito o problemu komunalnih poduzeća, pa i u ovom slučaju kada kada se radi o pogrebničkim uslugama. Moj će pristup doduše biti bitno drugačiji od pristupa kolege Matkovića i mislim da je dobro da na taj način suprotstavimo naša promišljanja o ovom problemu i da pokušamo doći do najkvalitetnijeg rješenja. Meni je drago da je kolega Lesar pred nas stavio ovaj prijedlog zakona jer nam otvara mogućnost da uđemo u jedno područje gdje imamo još puno toga činiti. Kolegice i kolege, u mnogim gradovima, vjerojatno i u vašim, kao i u mojim u kojem živim postoji veliki broj komunalnih poduzeća i uz ta komunalna poduzeća ja vidim i veliki broj problema. Prije svega, i znamo kako ta poduzeća formiraju svoje cijene. Mi znamo kakve su plaće zaposlenika u tim komunalnim poduzećima. Ja bih slobodno rekao da one imaju ipak jedan monopolistički položaj u mnogim segmentima svoga rada, da ne postoji tržišna utrka. Znamo na koji način se pokrivaju gubici komunalnih poduzeća podizanjem ruku većine u gradskom, općinskom vijeću. Uđite, kolegice i kolege, u sobu direktora takvoga komunalnog poduzeća, pa ćete vidjeti raskoš, neviđeni raskoš. Ni jedan direktor ni jedne bolnice u Hrvatskoj nema ni približno uređenu sobu kao što imaju direktori naših komunalnih poduzeća. Ni jedan sveučilišni profesor nema uređen kabinet ni približno onako kako su uređeni prostori u kojima radi direktor, pa i njegova sekretarica i mnogi drugi djelatnici u komunalnim poduzećima. Pogledajte kakav je vozni park gospodina direktora i njegovih suradnika. Kolegice i kolege, budimo iskreni pa progovorimo i o tome kako se zapošljavaju ljudi u komunalnim poduzećima. Da li ima tu strančarenja ili se isključivo ide po liniji stručnosti? Nemojmo biti naivni, to jeste ozbiljan problem u radu naših komunalnih poduzeća, vrlo ozbiljan problem. Ja ću na tu temu i kolegi Lesaru dati niz prigovora vezan uz ovaj prijedlog zakona. U obrazloženju dat nam je primjer grada Zagreba kao pozitivan primjer i ja ga uistinu podržavam. Mislim da su oni možda najkorektnije radili. Ali kad bih bio siguran da su koncesije za ostale poslove dolazile u ruke onih koji su bili najstručniji, najsposobniji, a ne u ruke onih kojima kojima je natječaj naštiman. To je problem. Vezano uz stručnost ja kolega Lesar imam prigovor na ono što je ovdje predloženo u članku 10. i u članku 11. Mislim da ima jako puno tu suvišnog teksta, jako puno. Tu se stvari ponavljaju. Ja čak bih to sve skupa sveo na tri stavka iz članka 11. to je stavak. Samo malo mi dajte vremena sedam, osam i devet. Oni praktično pokrivaju sve. Ovo drugo je čudno razvodnjavanje, očito da se samo popuni nekakav sadržaj po tim člancima. Evo pogledajte ovo. “Stručno je osposobljena osoba“ čitam iz 10. članka stavak 2. “koja je uspješno završila program srednjoškolskog obrazovanja odraslih“. Pazite odraslih za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili je položila ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničkih djelatnosti. Dakle, kolega Lesar jedan sanitarni inženjer ne bi bio osposobljen. Jedan liječnik ne bi bio osposobljen jer nije završio edukaciju za odraslu osobu za obavljanje ovih poslova što je smiješno. Prema tome, ta dva članka uistinu ne drže vodu. Trebalo bi ih znatno unaprijediti i popraviti i onda se slažem da možemo dati zeleno svjetlo u drugom čitanju. Ovako se slažem. Još jednom pohvaljujem vašu inicijativu. Mislim da je dobra. Ukazuje na bezbroj problema komunalnih poduzeća. Ali mislim da moramo do drugog čitanja neke stvari promijeniti i tada ćete dobiti i moj glas. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa dozvolite mi barem dvije ispravke vezane uz govor uvaženog gospodina kolege Dorića. S obzirom da sam i direktno vezan u okviru grada kojeg vodim uz komunalne djelatnosti ispravljam ga i po pitanju rastrošnosti od ureda pa do načina ponašanja, ne znam da li je kolega možda mislio na Zagrebački Holding, ali u ime tisuće i tisuće komunalaca i njihovih uprava koje samoprijegorno rade svoj posao i po danu i po noći. Moram ga ispraviti i ne može po tom pitanju generalizirati. I drugo, kada govorimo isto tako o zapošljavanju, na isti način, velik je broj tehničkih lica, osoba, inženjera danas u Hrvatskoj, evo do ovog momenta, teže gospodarenje zapravo bilo vrlo teško dobiti, neovisno o stranačkoj pripadnosti. Dakle, prije svega vezano uz struku, uz znanja i zato koristim priliku da ga u ovom momentu ispravim jer je to realna situacija na terenu i vrlo često se nalazimo u situaciji da sa kvalitetnim kadrom u okviru tako složene djelatnosti niti ne možemo radna mjesta popuniti, pa i ona rukovodna. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Želi li predlagatelj zaključno? Izvolite.

izraziti zadovoljstvo jer ovo je prvi prijedlog nekog zakona koji je došao iz oporbenih redova, a da nije proglašen glup, blesav i politikanski, nego je dobio slabu ocjenu nepotreban. Ali unatoč toga, poruka je pokoj mu vječni, je li? Jer će Vlada novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i to riješiti. Ja ovdje nisam zastupao sebe, nego više od 300 poduzetnika u Republici Hrvatskoj koje je ušlo u ozbiljne investicije za obavljanje jedne djelatnosti koja je bila gospodarska, pa proglašena komunalnom. Bilo bi interesantno odgovoriti na temelju usporedba cijena ovih usluga u onim sredinama gdje je odlukama gradova i općina to povjereno komunalnim tvrtkama i usporediti to sa cijenama gdje je tržišna konkurencija djelovala. U čijem je interesu da za pogrebničku djelatnost postoji monopol? Tko plaća cijenu monopola, ako ne građani? Ako ostanemo kod tumačenja da je pogrebnička djelatnost komunalna djelatnost, onda je to poruka poduzetnicima koji su do sad obavljali tu djelatnost, izvolite zatvoriti firme jer posla za vas više biti neće. Ali dozvolite da se samo na neke navode i argumente osvrnem. U ime kluba HDZ-a bila je spominjana grobna naknada i komunalni doprinos u smislu sufinanciranja komunalne djelatnosti, ali doista sa ovom djelatnošću ni grobna naknada, ni komunalni doprinos nemaju nikakve veze i razgovaramo samo u usluzi prijevoza i opremanje pokojnika. I ništa više. Upravo i ovo je primjer da stalno brkamo kompletnu komunalnu djelatnost koja se odnosi i na groblje, izgradnju i održavanju kao i krematorija. Ja razumijem stav HDZ-a da će podržati mišljenje Vlade, ali onda moram reći da je to i sljedeća poruka. Da ni novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu ovdje neće biti dozvoljena tržišna utakmica. Nadalje, slijedi i poruka da doista svi oni koji su do sad investirali u vozila i drugu opremu da prodaju to i da odustanu od daljnjeg tržišnog natjecanja. Isti argument zabrinutosti komunalnih poduzeća vrijedi i za privatne, one koji su privatne inicijative i privatne poduzetnike jer oni postavljaju pitanje upravo ono što ste citirali iz presude i obrazloženja Ustavnog suda. Kada dođe do ovakve promjene, kada jedna djelatnost s čistog gospodarskog prelazi u komunalno, da je vrijeme prilagodbe strašno važno i bitno. Da li smo 2004. mijenjanjem Zakona o komunalnom gospodarstvu privatnim poduzetnicima dali vrijeme prilagodbe? Nismo. Praktički u 8 dana je nastala promjena gdje je radikalno promijenjen njihov status i uvjet i položaj na tržištu. I to je suština problema, što se naprosto jednom brzinskom promjenom zakona koji je odmah stupio na snagu njih stavilo u potpuno novu situaciju bez vremena prilagodbe. li se sjećate kako smo postupali kod drugih radikalnih promjena? Da su recimo kod uzgoja životinja za krzno i preradu krzna prijelazno razdoblje 8 godina smo utvrdili. Da bi se svi oni koji su na tržištu prilagodili novim propisima i novim uvjetima. Ovdje to nismo napravili. Pitam i sljedeće. Ako pogrebničku djelatnost u cijelosti tretiramo kao komunalnu djelatnost, znači li to da je prodaja ljesova komunalna djelatnost? Da li je prodaja vijenaca komunalna djelatnost? Jer je to pogrebna oprema. Pa nećemo valjda pristati i na tumačenje da je prodaja pogrebne opreme komunalna djelatnost? Ili ćemo i to svrstati doista i tumačiti kao pogrebnička djelatnost? Ja se zahvaljujem onima koji su podržali prijedlog u smislu toga da postoji osnov za odlučivanje i zahtjev prema Vladi da najavljenim novim Zakonom o komunalnoj djelatnosti ovo regulira na način da više ne bude dvojakog položaja i pristupa. I doista je posljednji trenutak da se i Vlada, a prihvaćanjem Vladinog prijedloga i Sabor i odredi. Pogrebnička djelatnost jeste čisto komunalna ili čista gospodarska djelatnost? I pod jednakim uvjetima na tom tržištu mogu konkurirati fizičke i pravne osobe bez obzira tko su im osnivači. I ako općine i gradovi žele imati i taj dio svoje djelatnosti, mogu ga nastaviti obavljati, ali osnivanjem tvrtke … /Govornik se ne razumije./ … iz komunalne tvrtke postojeće koja će isključivo na tržišnim načelima vršiti ovu uslugu. Ili doista prihvatimo da se radi o čistoj komunalnoj djelatnosti, ali onda nema odredbe da se njima mogu baviti fizičke i pravne osobe, nego općine i gradovi neka izvole osnovati svoja komunalna poduzeća. Jer čim se dozvoli sloboda tržišta i osnivanjem privatnih tvrtki, nameće obaveze selekcije putem koncesija i nikako drugačije. Mislim da ona brzinska promjena 2004. bez vremena prilagodbe koje je trebalo postojati je rezultiralo ovom situacijom. Ali dobro. Moj prijedlog zakona biti će odbijen sa porukom privatnim poduzetnicima okanite se ćorava posla, rasprodajte vozila i ostalu opremu i prijavite se na zavod za zapošljavanje. Ništa drugo ne mogu prihvatiti i shvatiti, nego da je to poruka odbijanja bilo kakve promjene na ovom području. A njih nije 10, 20, 50, 100, niti 200, nego više od 300. Imat ćemo sustav monopola, imat ćemo sustav jedne tvrtke koja će diktirati cijene koje će skuplje plaćati građani nitko drugi. I sve će biti zakonito i čisto. Ali doista nije korektno od svih nas da smo preko 300 ljudi najprije zakonskim rješenjem navukli na privatnu inicijativu, na uzimanje kredita i zaduženje da se bave jednom djelatnošću koja je zakonom proglašena gospodarskom, a onda smo preko noći rekli, čujte ne sada to više nećete moći raditi, jer je to opći interes lokalne zajednice, posebni značaj, pa ćemo to napraviti jedno mješovito rješenje, a vi ćete biti izloženi nelojalnoj konkurenciji koja je svakim danom sve jača. Kakav odgovor im dati sad? Udruga pogrebnika postoji ima svoje članove, traže odgovor. Što da rade? Nastavljaju se boriti u ovom jednom rješenju kojega nitko ne razumije pa ni inspekcijske službe koje vrše nadzor ne znaju kako bi se postavile kod toga. Ili da im velimo, žao nam je, zatvarajte firme, otpuštajte zaposlene, rasprodajte aute i neće se više moći tom djelatnosti baviti. Oni traže odgovor. Prijedlog jednog odgovora je bio danas pred vama, drugog odgovora nema i nitko ne želi jasnu im poruku dati. Nitko iz nadležnog ministarstva, Vlade u cjelini, a bojim se da im nakon današnje rasprave neće biti puno toga jasno. Hvala vam na strpljenju što ste imali vremena, netko kaže ovu tešku temu rano ujutro slušati. Potruditi ću se da za dva, tri tjedna otvorimo neku veseliju temu koja doista bude onda u prilog obnove i razvoja, jer doista i pogrebnička djelatnost je značajna tema, jer je matični odbor, Odbor za obnovu i razvoj. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima jedan ispravak gospodin Mance. Izvolite. gospodine predsjedniče, državni tajniče ispravio bih navod kolege Lesara koji kaže, vezano za komunalna poduzeća za monopol. Slušajući ove rasprave nema politizacije ni gospodina Matkovića, ni kod gospodina Turka. Mi smo ljudi koji to radimo u praksi i možemo potvrditi da komunalna poduzeća obavljaju različite djelatnosti. Prema tome, ovako kako je to sada organizirano i ako mi to izvadimo pojedine djelatnosti i damo koncesiju, tvrdim u praksi, znam je oko sebe, dižemo cijene za 30%. Nisu to komunalna, krivo navođenje i krivo prikazivanje potpuno komunalnih poduzeća. Govorim potpuno odgovorno iz prakse. Prema tome, nije komunalno poduzeće to koje ima monopol. Ono se bavi zaista svim poslovima u manjim sredinama, a u većima su one podijeljene, a vađenje iz toga koncesija neće dati dobar rezultat i eventualna poboljšanja koja će dati ministarstvo. Ali ovo sada kako je neka ostane i ono u praksi dosta dobro i funkcionira. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin Lesar je poželio vedrije teme, a isto tako je spomenuo da je raspravio Odbor za razvoj i obnovu o ovom zakonu. Ja ću se pridružiti ako mi dozvolite gospodinu Lesaru i reći da je još u prošlom stoljeću jedna velika američka pogrebna firma proglasila najbolju reklamu tog pogrebnog poduzeća, a ona glasi: "Vi samo umrite, a ostalo je naša briga". Dakle, ako gleda to sve sa vedrije strane. Hvala Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kada budu stekli